Уважаеми колеги, продължаваме със

Ако няма, понеже бяха зададени въпроси още при първото гласуване, господин Божанов, заповядайте за разяснения. Ако възникнат и други въпроси, господин Божанов е на разположение да Ви отговаря.

Уважаеми госпожи и господа народни представители, Красимир Божанов – директор на дирекция „Модернизация на администрацията” в администрацията на Министерския съвет. Тъй като не присъствах по времето на задаването на въпросите, с няколко думи ще представя това, което представих в комисиите относно съдържанието на Законопроекта, и след това се надявам да имам възможност да се запозная със съдържанието на въпросите, за да отговоря евентуално на някои от тях.

това Споразумение се явява като изпълнител и консултант на самото правителство. Ангажирането на Банката става въз основа на рамковия инструмент, който е

Въз основа на този рамков инструмент се сключват отделни споразумения, които поради съдържащите се финансови ангажименти и други клаузи за ратификация, минават за ратифициране през Народното събрание. Вече поне две такива са минали в рамките на предишния парламент за ратификация. Чрез Споразумението се изпълнява една от мерките, предвидени в Стратегията за развитие на държавната администрация за периода 2014 – 2020 г., и Пътната карта за нейното изпълнение, чрез проект, който в Пътната карта е предвидено да бъде финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, като сключването на Споразумението беше извършено в рамките на служебното правителство въз основа на мандата, даден отново на служебното правителство. Сключването се състоя на 2 май 2017 г. от заместник министър-председателя по европейските фондове Малина Крумова.

административното управление – въвеждане на принципа на споделените услуги, който представлява концентриране на функции на общата администрация на по-високо ниво с различни вариации на този принцип, или концентриране на тези функции в администрацията на първостепенни разпоредители с бюджет, в които се създават звена, които обслужват всички структури в рамките на съответното министерство, или става дума за звено, което споделено осигурява осъществяването на тези функции за няколко ведомства. Дори в някои държави е въведен модел, в който дадени функции – например счетоводни, се осъществяват за цялата централна власт.

е заложено да бъде въведена в българската администрация? Отчетено е през годините, че съществуващият модел на организация на структурите на общата администрация се характеризират с високи разходи, изключително разнородни практики и слаба координация в дейността, като почти всяка една структура в българската администрация поддържа собствена обща администрация за извършване на аналогични общи административни дейности. Поради това е било взето решение да банка, на първо място, да проучи какви са възможностите за внедряване на този принцип в българската централна власт в няколко области, тези, за които вече има натрупан опит в други държави. Става дума, на първо място, за човешки ресурс и финансово-счетоводни дейности. На второ място, Банката има ангажимента по силата на Споразумението да анализира и да представи доклад за възможностите за за оптимизация на управлението на почивните бази на администрацията, като предостави този доклад на правителството за последващи действия. Основната най-тежка и най-продължителна дейност по изпълнението на това Споразумение се състои в участието на Банката, чрез присъствие и на екипи на място в продължение на месеци за реализацията на предложените от нея възможности за внедряване на споделени услуги в две пилотни администрации, за които българското правителство се е ангажирало, да бъдат тепърва определени от Съвета за административната реформа, като въз основа на резултатите, които ще бъдат постигнати, отчетени и анализирани от страна на Банката, другите администрации впоследствие, извън рамките на този Проект, ще имат възможност да се възползват от аналогичен модел или адаптиран към техните нужди. Екипи на Банката вече бяха в България, за да проучат каква е правната рамка, какви са софтуерните продукти, които се използват в рамките на различни ведомства. Единственото, което се чака, е влизането в сила на Споразумението, за да започне същинската дейност по нея. Това е като встъпително изказване. Очаквам да чуя въпросите. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Божанов. Заповядайте за изказване, господин Стойнев, в рамките на което и въпроси ще зададете, вероятно.

Първият ни въпрос е, защо не е приложено искане на Министерския съвет до Световната банка, както и протокол от решението на Министерския съвет, за да видим как се е стигнало точно до този избор? Тук не става въпрос кое правителство е приело това решение. За нас е важно защо точно Световната банка, а не примерно Европейската комисия, която има достатъчен капацитет и познава европейските практики, докато Световната банка де факто ще изучава спецификата и изследва администрацията в европейска България. Вторият ни въпрос е следният: казва се, че имало вече примери с други държави – членки на Европейския съюз. Кои са страните на Европейския съюз, където Световната банка е предоставила този тип услуги и, разбира се, какви са резултатите? разбира се, Министерският съвет дали е направил проучване от опита на тези страни? Има ли командировани експерти от страна на Министерския съвет в тези страни, за да се видят резултатите от дадената програма? В точка 2.1 и 2.2 се отбелязва, че ще бъдат избрани две пилотни администрации и административни дейности, в които да се приложат споделени услуги. В крайна сметка няма как ние да се съгласим тук да изразходваме над 2 млн. лв. и да не знаем точно кои ще бъдат тези две пилотни администрации. Считаме, че когато се харчат подобен род средства, е необходимо да се знаят именно точните пилотни администрации. разбира се, няма нито дума за ефекта на въздействие от реализацията на този договор. Какви финансови и човешки ресурси ще бъдат необходими за евентуалното въвеждане на споделени услуги? Ако са успешни пилотните за сметка на кого ще бъдат разходите – европейски програми, правителство или общини? Какво допълнително оборудване или какъв софтуер ще е необходим за внедряването на резултатите от пилотните проекти? Считаме, че това са важни, конкретни въпроси, на които ние държим да имаме отговор. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стойнев. Има ли реплики? Няма. Други изказвания? Също няма. Закривам разискванията. Заповядайте, господин Божанов, да отговорите на въпросите.

отговоря по реда на задаването на въпросите. Аз си отбелязах четири въпроса. На първо място, защо Световна банка, а не например Европейска комисия? Тъй като финансирането на тази мярка е по оперативна програма, с Европейската комисия са правени консултации кой би могъл да изпълни. Те нямат практика директно да бъдат изпълнители на такива проекти, тоест изборът е измежду изпълнител в рамките на България и един външен авторитет, който трябва да извърши една сравнително драстична реформа по отношение на администрации, в които са констатирани сериозни проблеми, високи разходи и от които се очаква голяма степен на съпротива. Другата причина, защо е избрана Световната банка, е свързана с тяхното участие в сходни проекти. Аз нямам информация те да са били основен изпълнител на същия проект в други държави, по-скоро са били ангажирани по отношение на отделни елементи и отделни реформи. Формалната страна – протоколът на правителството по отношение на това как е избрана Световната банка, няма процедура по силата, на която да бъде формализирано чрез протокол такова решение. В края на краищата законодателната рамка е такава, че процесът стартира с взимането на решение на правителството, което аз споменах кое е, въз основа на което е възложено на конкретен член на правителството да проведе преговорите, да сключи споразумението. Тази процедура е извървяна по силата на Закона за международните договори и се е развила изцяло в рамките на служебното правителство. По отношение на примерите: за кои държави членки? Емблематичните примери, които се взимат за пример в рамките на Европейския съюз, са Естония, която е въвела Единен център за счетоводно обслужване на цялата централна власт, доколкото знам, вече разширяват изпълнението на тази реформа и по отношение на общините; Дания, която също е въвела принципа на споделените услуги и по отношение на финансово-счетоводните дейности и елементи от човешките ресурси; Словакия, както и няколко други държави, които прохождат в тази реформа. Също има държави членки, в които отново в рамките на пилотни администрации е въведена тази реформа. Посещения на служители на администрацията на Министерския съвет в други държави не са правени, защото ние обменяме опит по силата на установените механизми на неформалната мрежа на публичната администрация в рамките на Европейския съюз. По време на словашкото председателство Словакия, която също стартира с тази реформа, отправи един въпросник към други държави – да се поинтересува по отношение на кои дейности, кои администрации, кой модел на споделени услуги и какви са позитивите, които вече се отчитат. Няколкото държави членки, които дадоха отговор, споделят, че позитивните резултати са били налице изключително бързо и то, на първо време, не толкова по отношение на бюджетни спестявания от пренасянето на администрации и дейности на по-високо ниво, колкото по отношение на драстично повишаване на качеството на предоставените услуги поради различния административен капацитет, който се среща на различните нива на разпоредителите с бюджет. По отношение на двете пилотни администрации. Все още текат сондажи кои да бъдат те. Предпочитанието е да бъдат желаещи, но е следвана логиката на на това, че когато Споразумението влезе в сила, едва тогава, въз основа на влязъл в сила правен акт, ще бъде заявено желанието на съответните администрации. Не мога да споделя на този етап, тъй като е въпрос на политическо решение на самите министри, кой е склонен на това да тръгне към такава драстична реформа в рамките на своята администрация. Има идеи за три-четири министерства. поне три от тях ще бъдат желаещи и едно може би, защото просто няма накъде, поради огромния дисбаланс в разходите за управление на административните дейности. Що се отнася до ефекта на въздействието. на въздействието. Невъзможно е на този етап той да бъде посочен, защото ролята на Банката е да идентифицира възможностите, които биха позволили адаптираност спрямо българската действителност да се постигне максимален ефект. Например най-голям ефект се очаква по отношение на техния анализ за оптимизиране на модела на управление на почивните бази на администрацията, тъй като е известно, че…

изпълни своя ангажимент – да реагира на техния анализ, би трябвало да се постигне значителна оптимизация, тоест спестявания в неизвестен засега

означава и съответно намаляване на работни места във второстепенни разпоредители, агенции – особено базирани в София, защото не очакваме хора, които са ситуирани в териториални звена, да преминат на работа в София, съответно увеличаване на звената в рамките на първостепенните разпоредители, концентрация и уеднаквяване на тези дейности, практики, знание и ноу-хау на административните дейности в първостепенен разпоредител. За софтуерните продукти е може би най-важният и ключов въпрос в областта на човешките ресурси. Това, което е заложено в Споразумението, е Банката да извърши, да възложи надграждане на Единната информационна система на човешките ресурси в държавната администрация, която беше създадена именно като общ продукт, който да бъде ползван от всички администрации и който би позволил наистина по изключително лесен начин да бъде извършено пренасянето на административната дейност в областта на човешките ресурси в рамките на първостепенните разпоредители. Но тази система има един дефект, който е бил отчетен от страна на администрацията. Той е, че в нея липсва възможност за осчетоводяване на заплати и всичко що е свързано с разходи за персонал. Ако това е условието, което вече е идентифицирано от страна на всички администрации, да се присъединят към тази система, банката ще извърши такова надграждане и това й е възложено с това Споразумение. Що се отнася до софтуерните продукти в областта на финансово-счетоводните дейности, те са разнообразни. Все пак се приема, че не бива да се изкривява конкуренцията, като бъде налаган единен продукт по отношение на всички администрации. Но тези, които изберат да участват с модел, в който в рамките на една система първостепенен спрямо второстепенните разпоредители ще се внедри модел на споделени услуги, ще се извърши интеграция на счетоводните софтуери за тяхна сметка или преминаваме към общия софтуерен продукт, който например се ползва от първостепенния разпоредител.

Ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Проект №

относно Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание Доклад на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, с който ще Ви запознае председателят на Комисията – народният представител Красимир Велчев. Имате думата, уважаеми господин Велчев. ДОКЛАДЧИК Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще Ви запозная с: „ДОКЛАД относно Проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата процедурата за избор от Народното събрание На извънредно заседание, проведено на 11 юли 2017 г., Комисията по вероизповеданията и правата на човека обсъди процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация. Съгласно чл. 41 от Закона за защита от дискриминация, Народното събрание трябва да избере председател, заместник- председател и членове на Комисията за защита от дискриминация. съответствие с чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изборът се извършва след проведена публична процедура.

В хода на дискусията не бяха направени предложения по Проекта на решение за приемане на процедурни правила за провеждане на публична процедура по чл. 93 от Правилника Правилника за организацията и дейността на Народното събрание за избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация. След проведените разисквания по процедурните правила, Комисията по вероизповеданията и правата на човека единодушно с 14 гласа „за” предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния: Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание

Приема процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание. I. Предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация и представяне на документите им. им. 1. Предложения за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация се правят от народни представители и парламентарни групи. Предложенията се внасят в писмена форма до Комисията по вероизповеданията и правата на човека чрез председателя на Народното събрание в 5-дневен срок от приемането на тези процедурни правила от Народното събрание. 2. Предложенията се придружават с писмени мотиви, които аргументират високите професионални и нравствени качества на кандидата. Към предложението се прилагат следните документи: а) писмено съгласие на кандидата по образец, съгласно Приложение № 1 към Решението; б) подробна автобиография; в) заверено от кандидата копие от диплома за завършено висше образование; г) документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискването по чл. 42, ал. 1, т. 2 от Закона за защита от дискриминация за познания и опит в областта на защитата на правата на човека; д) свидетелство за съдимост; е) декларация по образец, съгласно Приложение № 2 към решението, че кандидатът притежава българско гражданство, съгласно изискването на чл. 42, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация; ж) писмено съгласие на кандидата по чл. 27, ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по образец,

Предложенията заедно с документите по Раздел І, т. 2 се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание не по-късно от 7 дни преди изслушването. Публикуването на предложенията и документите се извършва в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. 2. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, могат да представят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставени в срок не не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите. 3. Средствата за масово осведомяване могат да изпращат в Комисията по вероизповеданията и правата на човека въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени по време на изслушването в срок не по-късно от 3 дни преди изслушването на кандидатите. 4. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

6. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание в срок до 3 дни от получаването им при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Кандидатите за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на се прави от председателя на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното събрание. IV. Изслушване на допуснатите кандидати. 1. Преди да изслуша предложените кандидати Комисията по вероизповеданията и правата на човека проверява представените документи и дали кандидатите отговарят на изискванията за заемане на съответната длъжност. 2. Изслушването се провежда в открито заседание на Комисията по вероизповеданията и правата на човека, което се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. 3. Кандидатите се представят от вносителите на предложенията по азбучен ред на собствените имена на кандидатите за председател, заместник-председател и членове в изложение до три минути. Представянето включва и данни за специфичната подготовка, мотивацията, публичната репутация и обществената подкрепа за кандидата. 4. На всеки кандидат се дава възможност да представи концепцията си за работа като председател, заместник-председател или член на Комисията за защита от дискриминация в изложение до седем минути. 5. Председателят на Комисията по вероизповеданията и правата на човека представя в резюме постъпилите, при условията и реда на Раздел т. 3, становища и въпроси. 6. Отговорът на кандидата по представените становища и поставените въпроси е до пет минути. Народните представители могат да задават въпроси към кандидата. Времето за изложение на въпросите е до две минути. 8. На всеки кандидат се предоставя право на отговор след изчерпване на зададените въпроси към него. Времето за отговор е до пет минути. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на специализирания тематичен сайт на интернет страницата на Народното Комисията по вероизповеданията и правата на човека изготвя по смисъла на чл. 93, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание доклад от изслушването, в който са представени кандидатите и го внася в Ако са изслушани няколко кандидати за съответната длъжност, Комисията по вероизповеданията и правата на човека прилага към доклада списък на кандидатите, участвали в изслушването, подредени по азбучен ред на собствените им имена. Към доклада се прилага и проект на решение за избор на всеки кандидат за съответната длъжност в Комисията за защита от дискриминация. V. Избор на председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация от Народното събрание. 1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват предложените кандидати. 2. Народното събрание изслушва доклада на Комисията по вероизповеданията и правата на човека. 3. Провеждат се разисквания по по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 4. Народното събрание избира поотделно председателя на Комисията за защита от дискриминация, заместник-председателя и тримата членове. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. В случай че има няколко кандидати за една длъжност, гласуването се извършва по азбучен ред на собствените имена на кандидатите, освен ако Народното събрание не реши друго. 6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители. Ако няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът, получил най-много гласове „за“. В случай че двамата или повече кандидати за една длъжност са получили равен брой гласове, се провежда повторно гласуване между тях. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. 8. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Велчев. Следват и приложения 1, 2 и 3 към доклада?! Да, благодаря Ви. Становище на вносител ще имаме ли? Не. Изказвания? Откривам разискванията, колеги, заповядайте за изказвания. Заповядайте, господин Шопов. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, разглеждането на Процедурните правила за избор на ново ръководство на Комисията по дискриминация е повод да си кажем някои неща за самата Комисия по дискриминацията. Такива поводи много пъти са ставали разглежданията на нови ръководства или отчетни доклади на други комисии. Преди седем-осем години ние от „Атака“ наброихме някъде около 130 – 140 в държавата подобни учреждения, институции, комисии, ведомства и не знам още как да ги нарека. През това време съм сигурен, че техният брой не е намалял, а се е увеличил, за огромно съжаление. А ние говорим за намаляване на административната тежест, за по-малко чиновници, за по-малко секретарки и служебни автомобили, офиси и всякакви още консумативи?!

хора, които са сплотени и се занимават с празни и безумни цели. Та тази Комисия се занимава точно с това – ние го говорим и разправяме от много години. Да, ще гласуваме Процедурните правила, ще изберем нови седем души членове и председател на Комисията и тя какво ще работи? Нищо! Какво ще допринася за обществото до този момент? Каквото е допринесла, тоест – нищо. Тази Комисия ще има офиси, ще има секретарки, ще има коли и всичко това ще бъде много синекурно. Вие ще кажете: Да, това е дадено от Европа, трябва да имаме по силата на европейски разпореждания такава институция. За мен това не е аргумент. За мен аргумент е онова, което е прагматично, което ни е нужно, онова, от което може да произтече някаква полза. Ползата е за определени политически сили и партии, най-вече ползата до този момент е била за ДПС. Ползата за ДПС е, че там вкарваха за свои членове, пък и най-вече председатели на тези хубави синекурни длъжности, все един свои отпаднали от тук депутати или висша тяхна партийна номенклатура. Ползата е за грантаджиите, които също там дърпат конците и се опитват да осъществяват процеси. Ползата е за соросоянците, или соросоядите, базирани в Овча купел, откъдето също назначават най-редовно свои хора в тази Комисия и се опитват да осъществяват, както те се изразяват: „политики“. Думата „политики“ беше въведена някога от тях и продължава да се използва, даже се превръща в легално понятие в българския политически речник. Мога да Ви изброя поне десетина институции, начело най-паче с прокуратурата, които се занимават с темата за правата на човека, които могат да осъществяват контрол и надзор по тази линия и в тази връзка. И те си вършат работата. А тази Комисия е дори с особена юрисдикция – тя издава актове, наказателни постановления. И кои са

еди какъв си, от етническо малцинство или с по-особен статут. Тоест тази Комисия, много често се превръща в палка в ръцете на чужди сили, които осъществяват влияние, които се опитват да насочат обществото в едно неолиберално мислене, то това е работата на тази Комисия. Затова сега завършвам с думите: ще изработим процедурните правила,

без да имам информация. Да помислим за закриването на тази Комисия или в трансформирането ѝ в нещо друго, щом толкова Ви се иска и, ако толкова искате тя да бъде запазена, но да бъдат спестени пари на българския данъкоплатец и тази Комисия да не принася тази вреда, която до този момент е пренасяла на българското общество. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Не виждам други изказвания. Прекратявам разискванията. Преминаваме към гласуване Преминаваме към гласуване на Проект за решение за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация, представянето и публичното оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по вероизповеданията и правата на човека, както и процедурата за избор от Народното събрание, и трите приложения към този Доклад. Гласували

внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 22 юни 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 5 юли 2017 г., Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 22 юни 2017 г. На заседанието присъстваха госпожа Елена Кременлиева – директор Дирекция „Социално включване“ в Министерството на труда и социалната политика, и д-р Валентин Димитров – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето. От името на вносителите Законопроектът беше представен от госпожа Весела Лечева, която в своето изложение поясни, че с предложените изменения и допълнения на Закона за семейни помощи за деца се предлага еднократната помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната началото на учебната година за деца в първи клас от семейства с ниски доходи да се разшири и да обхваща и семейства с деца във втори, трети и четвърти клас. Госпожа Лечева подчерта, че предложените промени са насочени към намаляване на броя на рано отпадналите от образователната система, тъй като един от основните проблеми за това е, освен социално-икономическите и семейни проблеми, и демотивацията на учениците още от първи и втори клас. Според вносителя финансовият ресурс, необходим за въвеждането на тези промени в Закона за семейно помощи за деца, може да бъде осигурен в приетия държавен бюджета за 2017 г. и ще обхване приблизително 120 хиляди деца. В Комисията бяха представени писмени становища по Законопроекта от Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, Държавна агенция за закрила на детето, Национална мрежа на децата, КНСБ , КТ „Подкрепа“ , Съюз на стопанската инициатива, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Министерството на труда и социалната политика и Министерството на финансите не подкрепят предложените изменения и допълнения, като в своите писмени изложения подчертават, че по бюджетна програма „Подпомагане на семейства с деца“ за 2017 г. не са предвидени средства за въвеждане на нов вид семейна помощ, както и че няма посочени конкретни източници, а се приема, че необходимият ресурс може да бъде осигурен за сметка на „преизпълнението на бюджета и налични резерви“. Тази обща формулировка противоречи на разпоредбите на Закона за публичните финанси по отношение на финансовата обезпеченост. Посочено е, че основният риск от въвеждането на новия вид помощ, освен липсата на финансова обезпеченост, е неравнопоставеността на учениците до 12-ти клас, както и че задържането на децата в училище не може да бъде осигурено само чрез финансова подкрепа. В становищата на Държавна агенция за закрила на детето и Национална мрежа на децата имат принципно изразена писмена подкрепа на Законопроекта, но отбелязват, че е необходимо прецизиране на нормите, както и необходимостта от цялостен сравнителен анализ на различните групи деца, с цел средствата предвидени за отпускане на помощи към семействата с ниски доходи да бъдат насочени целесъобразно към по-широк кръг деца, посещаващи училище до завършване на задължителното образование. От работодателските организации – Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, не подкрепя предложените изменения, Българската промишлено-търговска палата се въздържа от подкрепа, от подкрепа, като мотивите за това са: липсата на обратна връзка и сигурност, даването на тази парични помощи да задържи децата в образователната система, както и, че средствата не са предвидени в бюджета. Съюзът за стопанска инициатива подкрепя изцяло Законопроекта. От синдикалните организации – Конфедерацията на независимите синдикати в България, се въздържа от подкрепа на Законопроекта, тъй като според тях няма аргументирана обосновка и анализ от нейното въздействие. КТ „Подкрепа“ подкрепя изцяло Законопроекта. В последвалото обсъждане взеха участие народните представители Славчо Атанасов, Светлана Ангелова, Христо Проданов, Валентин Милушев, Иван Ченчев, Теодора Халачева, Боряна Георгиева и Владимир Вълев. В хода на дискусията се оформиха две групи становища. Част от изказалите се народни представители изразиха своята подкрепа за Законопроекта, като изразиха мнение, че предложените промени ще стимулират родителите да водят на всяка цена децата в годините на началното образование, когато те придобиват основните образователни навиците, като според тях финансовият инструмент е нужен, тъй като между първи и четвърти клас е най-рисковият период за отпадане на ученици от учебния процес, като се базират

Друга част от народните представители, участвали в дискусията, не подкрепиха Законопроекта, като се аргументираха с недостатъците на предложените промени. Като основни проблеми посочиха че: няма яснота на какъв принцип се определя целева група от първи до четвърти клас. Това неименуемо води до неравнопоставеност на учениците от пети до 12-ти клас, тъй като независимо от възрастта на децата, семейството на всеки ученик има съответните разходи в началото на учебната година. Не са направени сериозни разчети за допълнителния финансов ресурс, както в средносрочен, така и в дългосрочен план. Налагането на промяна на разходната част на утвърден годишен бюджет изисква по-сериозен анализ и оценка на въздействие. Липсва гаранция за целесъобразното разходване на средствата от еднократната помощ, тоест дали те ще отидат наистина по предназначението си. Няма анализ на самата обвързаност между еднократната помощ в началото на учебната година и ефекта, който се търси – да задържим децата в образователната система. Превенцията на ранното отпадане от образователната система на децата е да се предприемат интегрирани мерки от страна на различните институции. Във връзка с изложените становища на участниците в обсъждането и с оглед на това да се постигне ефективна връзка между предоставяне на помощи и постигнати цели, както и да се избегне разделението на децата на групи, в края на дискусията беше предложено като най-добро решение формирането на работна група от всички политически представени сили в Комисията, която да изготви проект за промени в Закона за семейни помощи за деца, в който да се избегнат всички посочени по-горе недостатъци и се предвиди необходимият финансов ресурс за следващата бюджетна година. В резултат на дискусията и въз основа на проведеното гласуване със „за“ 9 гласа, без „против“, и „въздържали се“ 10 гласа, Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, № 754-01-28, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 22 юни 2017 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Георгиева. Следва Доклад на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Заповядайте, д-р Адемов. Благодаря, уважаема госпожо Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители

От името на вносителите Законопроектът беше представен от народния представител Георги Гьоков. С промените се предлага еднократната помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година за деца от семейства с ниски доходи да се разшири и да се отпуска не само за I-ви клас, но и за семейства с деца във II-ри, III-ти и IV-ти клас. Това е възраст, в която децата бързо растат и най-малкото, с което държавата може и следва да им помогне, е осигуряването на необходимите средства за облекло и обувки в началото на учебната година. За учебната 2016 – 2017 г., както и за предходните три учебни години, еднократната помощ за децата в първи клас е в размер на 250 лв. Господин Гьоков подчерта, че при запазване на този размер и за предстоящата учебна 2017 – 2018 г., допълнителните средства, необходими за тази мярка, ще са около 30 млн. лв., които могат да бъдат осигурени в рамките на преизпълнението на бюджета и от налични резерви, без промяна на Закона за държавния бюджет. Министерството на труда и социалната политика не подкрепя Законопроекта. В становището се подчертава, че от мотивите на вносителите не става ясно на какъв принцип се определя, че именно децата до четвърти клас имат много по-сериозна нужда от подкрепа в сравнение с останалите ученици. Според Министерството в Законопроекта не е предвидена уредба, регламентираща отпускането на еднократна помощ за постъпване съответно във когато семейството е санкционирано поради нередовно посещение на училище в първи клас и помощта е възстановена. В становището на Министерството на труда и социалната политика се обръща внимание на това, че по бюджетната програма „Подпомагане на семейства с деца“ за 2017 г. не са предвидени средства за въвеждане на нов вид семейна помощ. Министерството на финансите не подкрепя Законопроекта, като счита, че разширяването на обхвата на помощта за учениците от II-ри до IV-ти клас включително, няма да намали броя на учениците, които напускат образователната система, тъй като, съгласно данните на например, броят на напусналите поради семейни причини ученици от I-ви до IV-ти клас за учебната 2015 – 2016 г. е с около 15% по-нисък в сравнение с учебната 2010 – 2011

допълнение Министерството на финансите отбелязва, че в мотивите има допуснати неточности, например посочва се делът на лицата в риск от бедност и социално изключване, който е над 40% през 2015 г., но без да се отчита тенденцията, че той намалява, например спрямо 2014 г., когато неговата стойност е била 41.3%. становището на Министерството на образованието и науката се изтъква, че най-голям дял от учениците, отпадащи от училище, е в прогимназиалния и гимназиалния етап на образование, в тази връзка в Законопроекта не са взети под внимание различните потребности на децата с нарастването на възрастта. Факторите, влияещи върху обхвата и задържането на учениците в образователната система, са комплексни и увеличаването на целевата помощ за ученици, записани във II-ри, III-ти и IV-ти клас, може не само да не повлияе положително, но и да предизвика различен от търсения ефект. В заключение, Министерството на образованието и науката изразява становището, че политиката на социалното подпомагане на семействата с деца следва в по-голяма степен да бъде обвързана с посещението на децата им в училище и в по-малка степен с принципа на обща подоходна подкрепа. своето становище Държавната агенция за закрила на детето отбелязва, че средствата предвидени за отпускане на помощ към семействата с ниски доходи би следвало да бъдат насочени целесъобразно към по-широк кръг деца, които посещават училище до завършване на задължителното образование, но за целта е необходимо да се направи цялостен сравнителен анализ за различните групи деца,

от въвеждането на интегриран подход между различните секторни политики за разрешаване на проблемите с бедността и в частност превенция на отпадането от училище. В проведеното обсъждане на законопроекта взеха участие народните представители Хасан Адемов, Клавдия Ганчева, Албена Найденова и Юлиян Папашимов. хода на дискусията бяха обсъдени основните проблеми, които се поставят със Законопроекта, а именно: – неравнопоставеност на учениците до IV-ти клас и тези от V-ти до XII-ти клас; – липсата на връзка между получаване на еднократната помощ в началото на учебната година и отпадането на децата от образователната система; – средствата за тези помощи не са предвидени в държавния бюджет, не се гарантира преизпълнение на бюджета и като цяло има неяснота за източника на финансиране, от кои сектори ще се черпят и как това ще се мотивира; – противоречие на законопроекта със Закона за публичните финанси; – липсата на гаранция за целесъобразното разходване на средствата от еднократната помощ и съответно липсата на предложени механизми за контрол върху разходването. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 9 гласа „за“, 1 глас „против“ и 11 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не подкрепи на първо гласуване Закона за семейни помощи за деца, № 754-01-28,